je Prijedlog odluke o imenovanju glavnog ravnatelja HRT-a. Predlagatelj je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da smo većinom glasova 90 za, 12 suzdržanih i bez glasova

Molim uključite se glasujmo.

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da smo većinom glasova 90 za, 12 suzdržanih

Sljedeća točka je Prijedlog odluke o imenovanju glavnog ravnatelja HRT-a. Predlagatelj je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije na temelju članka 19. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji. Materijal je prijavljen u pretince. Želi li predlagatelj dati dodatno obrazloženje? Ne. Ukoliko ne, otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDSS-a koji se javio za sudjelovanje u raspravi govorit će zastupnik Milorad Pupovac.

Hvala. Dobro je da je usuglašen prijedlog oko kandidata za ravnatelja HRT-a kako bi taj važan nacionalni medij mogao dobiti upravu odnosno prvog čovjeka uprave i kako bi se moglo pristupiti onome što HRT očekuju, a to je u prvom redu smanjivanje troškova ili bolja kontrola sredstava na HRT-u što je trajniji što je trajniji problem koliko znamo kada je posrijedi HRT. Iz različitih razloga se ne uspijeva uspostaviti adekvatna kontrola raspolaganje sredstvima na HRT-u, bilo zbog bilo zbog činjenice da postoji loša unutrašnja organizacija, bilo zbog činjenice da način na koji se ugovaraju pojedina programska rješenja i kojim se ugovaraju ugovaraju pojedini proizvodi HRT nisu na adekvatan način kontrolirani. Druga stvar koja je također posebno važna jeste da se na HRT-u prekine jedna vrsta stanja koja onemogućava profesionalnog i dobru komunikaciju između ljudi koji stvaraju program i o kojima ovisi izvođenje programa. Različiti oblici nezdrave konkurentnosti, različiti oblici političkog, ideološkog sukobljavanja HRT zapravo blokiraju u tome da bude ono što bi trebala biti, prema ugovoru ugovoru koji postoji između Vlade i HRT-a s jedne strane i onome što joj Hrvatski sabor kao osnivač daje u zadaću. Ako nije moguća profesionalna i kvalitetna suradnja između ljudi koji rade na HRT-u, ako već duže vrijeme traje sukobljavanja između ključnih aktera u proizvodnji programa, onda nema nikakve sumnje da nije moguće očekivati da će HRT obavljati svoje zakonom propisane obaveza. I iz tog razloga je iznimno važno i iznimno značajno da je postignut dogovor oko kandidata za ravnatelja jer se nadamo da će se time ublažiti te tenzije koje više-manje svi koji su donekle upućeni u poslovanje i u rad HRT-a, programsko ostvarivanje, programski cilj … HRT to znaju. I utoliko je dobro da su se ključne strane koalicije na vlasti vladajuće većine usuglasile oko oko prijedloga kandidata i da ono što nije bilo usuglašeno do ove plenarne sjednice da je danas usuglašeno. Mi razumijemo da to nije dovoljan korak ali je bio nužan korak, dakle nakon toga nam se također čini da je iznimno važno da se to usuglašavanje nastavi, po mogućnosti šire. Bilo bi dobro da su u to uključeni i kolege koji nisu dio vladajuće većine, ali nadamo se da će se i za to steći uvjeti. Što se tiče treće stvari koja je posebno važna zastupnicima nacionalnih manjina jeste pitanje tolerancije, jeste pitanje promocije temeljnih ustavnih vrijednosti među koje spadaju i ljudska prava, među koje spada socijalna pravednost, među koje spada ravnopravnost među građanima pripadnicima različitih grupacija i u tom smislu je iznimno važno da se zadrži pluralizam, da se zadrži tolerancija, da se zadrži objektivnost i da se sve ono što strši izvan tog okvira kada je posrijedi javni medij HRT-a ne uklapa ili ne nalazi mjesta unutar toga. Što se tiče kandidata i onoga što smo uspjeli saznati ne toliko o njemu nego prije svega o programu koji je ponudio, dakle gospodin Kazimir Bačić kandidat za ravnatelja se u svojem programu usmjerio na nekoliko važnih pitanja. Prvo, na pojednostavnjenje organizacije, na povećanje efikasnosti organizacije i na pojeftinjenje organizacije, bilo da je riječ o proizvodnji, bilo da je riječ o tehnologiji, bilo da je riječ o poslovanju ili ukupnoj unutrašnjoj strukturi HRT-a i to je svakako dobro pročitati, dobro čuti. Ono što bi bilo dobro jeste da smo čuli još koji argument više kako će to biti izvedeno. Ako se želi smanjiti broj ravnatelja, što to zapravo znači. Nema nikakve sumnje da je također iznimno dobro da se vrate regionalni studiji HRT-a koji su u jednom trenutku oslabili ili se sami djelomično ugasili ili je bivša uprava odlučila da regionalne radiotelevizijske centre zapravo ne trebamo imati. I odluka da se ti centri ponovo vrate je dobra ali trebalo bi vidjeti na kojoj osnovi i na kojoj procjeni se to radi. To da trebaju postojati centri u Osijeku, Splitu, Rijeci, Puli, Dubrovniku, to nema nikakve sumnje. Ali kako i na koji način njih povezati sa ispostavama koje postaju u Zadru ili Šibeniku ili Karlovcu ili Sisku, to je naravno pitanje koje zahtjeva nešto više podataka nego što smo ih mogli u ovom programu vidjeti. Fokusiranje kandidata za ravnatelja gospodina Kazimira Bačića na multimedijalni napredak HRT-a i na povezivanje HRT-a sa drugim novim medijima koji, koje on s pravom primjećuje da nisu prisutni. Portal HRT-a kada se usporedi sa portalima nekih drugih regionalnih televizija ne spominjem, velikih televizija ili velikih medija je doista skroman. I nema nikakve sumnje da je to pokazatelj jedne vrste sporoga napredovanja HRT-a s obzirom na tehnologije i komunikacijske, medijske medijske tehnologije koje su se razvile a koje HRT zapravo ne uspijeva u adekvatnoj mjeri integrirati i ugraditi u svoj tehnološki potencijal i u svoje tehnološke mogućnosti. I dobro je da gospodin Bačić stavlja naglasak na to. I nadamo se da će se stvoriti pretpostavke da to postane jedna od važnih ako ne i jedna od najvažnijih medijsko tehnoloških, medijsko komunikacijskih, medijsko servisnih komponenti HRT-a. On također On također značajnu, iznosi određene primjedbe u odnosu na dosadašnje stanje što je dobro kada kaže da ima previše stranog programa a premalo domaćeg programa. To mi svi sve primjećujemo jer se godinama zapravo gasi produkcija HRT-a, gasi se od '90.-tih na ovamo. Tek u posljednje vrijeme posljednjih godina se vanjska produkcija nešto povećala koja onda u različitim oblicima suradnje sa HRT-om zapravo nadoknađuje nedostatke ili manjkavosti ili oskudnost u proizvodnji same HRT-a. I kada kaže da bi trebalo pojačati obrazovni program potpuno se slažem. Nekada je obrazovani program HRT-a i Hrvatskoga radija bio jedan od najboljih komponenti toga programa. I nama to treba. I jednako vrijedi naravno i za znanstveni program. Kada kaže da nema dovoljno sportskoga programa nema ga, mi ne znamo sve razloge zbog čega je to tako. Ali nesumnjivo da zato treba stvoriti prostor. I na kraju kada kaže da informativni program gubi utrku na HRT-u gubi utrku, mislim prije svega na televiziju, ne toliko na radio, radio sam po sebi ne gubi utrku, on održava se u toj utakmici u mjeri u kojoj se može održavati sa drugim medijima koji nisu klasični kao što je radio ili kao što je televizija. Ali da informativni program gubi utrku to je istina. E sada kako gospodin Bačić misli tu utrku povećati, odnosno kompetitivnost HRT-a učiniti većom bilo bi dobro da imamo više konkretnih odgovora, neka ih ima, ali bilo bi dobro da imamo više konkretnih odgovora nego što ih imamo u ovom njegovom prijedlogu

Mi nismo previše, govorim o Klubu zastupnika SDSS-a, mi nismo previše optimistični, ne zato što nemamo povjerenja u kandidata koji je usuglašen, ne govorimo o toj vrsti optimizma nego govorimo o činjenici da još nije pronađena niti energija niti točka s koje bi se ta energija pokrenula za sređivanje stana na HRT-u. Još uvijek nije. Još uvijek nije. Mi ćemo mu dati povjerenje da tu točku potraži. I dati ćemo mu povjerenje da obogati novim i dodatnim sadržajima ovaj program koji je nama prezentiran. Ali ono što je dodatno i posebno važno jeste pitanje ljudi koji stvaraju program na HRT-u. To

vođenje medijskoga servisa. I to pitanje nije ništa manje važno nego li pitanje hrvatskoga, nego li I mi se nadamo da će to, ta pitanja postati, to biti jednako kvalitetan odgovor ili ne manje kvalitetan odgovor nego što ga se dobiva sa ovim prijedlogom. Jer o tome ovisiti i uspjeh ovoga što gospodin Bačić planira zapravo sa svojim mandatom i sa svojom kandidaturom.

Kolega Pupovac, složio bih se sa većim dijelom vašega raspravljanja i što se tiče tolerancije, što se tiče pluralizma na HTV-u da treba bit u većem obliku. Također kad govorimo o toleranciji i kad govorimo o nacionalnim manjinama a to su se obratili kao bogatstvu svakoga društva i odnosa prema nacionalnim manjinama koji se pokaziva odnos većine i na kojem je stupnju hrvatsko društvo, onda bi se morali i vi u datim trenutcima kada se izaziva poglavito sukob nad većinom da tu budete eksplicitniji i točniji. Pa na primjer HTV je prenosio što je dobro, prije pravoslavnog Božića je prenosio izravno, prenosio je božićni domjenak, gdje je izaslanik premijera Vučića, inače deklariranoga Šešeljevca održao jedan govor koji je bio brutalan, izazivački, koji je bio jedan Miloševićevski govor. Pa moji susjedi srpske nacionalnosti koje iznimno uvažavam i sa kojima dobar suživot imamo i koji že zastupati uvijek su razočarani kako vi niste reagirali na taj promiloševičko, pročetničko velikosrpski nastup koji je bio zastrašujući prije svega za ljude srpske nacionalnosti jer s tim ljudima živim. Bio je poziv da će on braniti Srbe svim sredstvima. To nije govorio ni Milošević devedesete godine. Vaša uloga u tom, u pluralizmu, tj. toleranciji trebala biti da s takvim ljudima uopće nemate nikakvih kontakata. To su ljudi koji zveckaju oružjem, koji prozivaju hrvatski narod ustaškim narodom šta nije istina. Srbi su dali veliki obol u Domovinskome ratu, ali brojni su otišli na drugu stranu. Zato hvala poglavito braniteljima srpske nacionalnosti, mojim susjedima koji su skupa sa nama u rovovima obranili slobodnu Hrvatsku. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Odgovor na repliku uvaženi kolega Pupovac. Poštovani kolega Bulj, nas ohrabruje suglasje sa potrebom pluralizma, tolerancije i posebno profesionalnosti i objektivnosti kada je posrijedi Hrvatska radiotelevizija kao nacionalni medij. I u tom pogledu se razumijemo kao partneri u traženju mjere i u traženju obima za to što razumijemo kao toleranciju, pluralizam, jer oni sami po sebi nisu apsolutne jedinice nego se uvijek i svakodnevno uspostavljaju u našim komunikacijama koje imamo dnevno ili koje imamo svakodnevno i potvrđuju se kao takve. Što se tiče pitanja ostvarivanja prava nacionalnih manjima u RH uključujući i srpsku nacionalnu manjinu mi smo sigurni da smo tokom godina stvorili pretpostavke da predstavnici srpske nacionalne manjine i drugih nacionalnih manjina u RH su stvorili ustavno-pravni okvir unutar kojega mogu se boriti za ostvarivanje svojih prava zajedno sa svim drugim političkim akterima. I upravo taj ustavno-pravni okvir i upravo taj prostor koji smo godinama stvarali je najbolji način da se sva prava za koja se treba još izboriti ostvaruju i druga sredstva i drugi načini ne samo da nisu potrebni, nego posebno oni koji bi bili protivni tome ne bi bili ni dobro došli. Tako da mi samo želimo da stvorimo što je moguće veći i jači savez

Hvala. Prelazimo na završne rasprave po klubu zastupnika. Prvi je Klub zastupnika HNS-a i HSU-a Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Što se nas iz HNS-a tiče moram reći da nismo bili impresionirani ni jednom kandidatkinjom i kandidatom u ovome ciklusu izbora glavnoga ravnatelja. Čak štoviše, primjećujemo da pada kvaliteta, razina entuzijazma, pa ako hoćete i nekakve mogućnosti da se stvori povjerenje da će se dogoditi velike promjene na bolje. Mi smo načelno zauzeli jedan stav koji kaže da ćemo podržati prijedlog oko kojega se usuglase vladajući i da ćemo na taj način dati priliku toj osobi oko koje je stvoren konsenzus da pokrene pozitivne promjene na Hrvatskoj radioteleviziji. Jutros tog konsenzusa nije bilo i zato smo na odboru sustegnuli svoju potporu i bili smo protiv. Međutim ona, taj se konsenzus stvorio u toku dana. Očito je da su kolege iz HDZ-a i MOST-a postigli određeni dogovor. Koji je njihov sadržaj mi to ne znamo, ali se nadamo da je bio usmjeren u davanje jamstava o kvaliteti rada i pozitivnim promjenama na HTV-u, a ne ništa drugo ili drugačije od toga. Problemi na Hrvatskoj radioteleviziji bremeniti su. S jedne strane čovjek koji na njoj radi 32 godine može se reći da je prava osoba, jer zna iz samoga sustava što su sve problemi. A s druge strane mogu biti u pravu i oni koji kažu da je previše vezan za tu kuću i to radeći na odgovornim, rukovodećim pozicijama da bi uopće više išta mogao promijeniti u njoj. Ja ću samo podsjetiti na ogromnu diskrepancu u primanjima. Tamo 5 i pol tisuća kuna prima više od 1500 ljudi. 3 stotine ljudi prima oko 3000 kuna plaću. Ali zato jedan birani broj ključnih ljudi Hrvatske televizije ima primanja između 15 i 30 000 kuna. Ja ću podsjetiti da unatoč zaključku Hrvatskoga sabora nije obznanjeno kojih to 16 ljudi ima zaštićene ugovore sa vrlo ili iznimno visokim primanjima. Hrvatska radio televizija i ključni ljudi HRT-a nisu ispoštovali zaključak Hrvatskoga sabora i na taj način ignoriraju predstavnika osnivača i to treba ponoviti. Što se tiče gospodina Bačića ako misli išta napraviti onda mora pokazati odlučnost u tome da se javna nabava provodi transparentno, da se kompletna vanjska produkcija kontrolira, da je nemoguće da se vanjskoj produkciji plaća 8 400 kuna montaža jednog prosječnog dokumentarnog filma a ona na HTV-u košta 1 900 i tako redom, i tako redom. U pitanju su pravična rješenja za ljude koji tamo rade, ali isto tako i prema onima koji ništa ne rade a koji nakon što su maknuti s mjesta na kojima su dobili visoke koeficijente i dalje primaju iste plaće ali ne rade ništa. To je praksa koju treba dokinuti, treba osnažiti duh kreativnosti na Hrvatskoj radio televiziji, dati mogućnost da onima koji znaju rade, ali ne rad onih koji su tamo formalno zaposleni, ne pokrivati basnoslovnim vanjskim produkcijama. Sve su to zadaće čovjeka koji će voditi Hrvatsku radio televiziju kao što mu je zadaća uspostava takve kadrovske strukture koja će proizvoditi program za kojega se nećemo sramiti i neće biti početnički, amaterski ili diletantski ili politički, navijački nego objektivan, transparentan, izuzet ako je moguće što dalje od politike. To dosad nažalost nismo imali slučaj imali slučaj i HRT u posljednjih nekoliko godina prononsirala se kao politički glasnik i kao televizija, prije svega televizija, manjim djelom radio koje se nerado gleda osobito u informativnom programu. Što se nas iz HNS-a tiče dat ćemo vam glas za ovoga kandidata kojega ste međusobno dogovorili ali samo iz jednog jedinog razloga da ga već od ponedjeljka možemo vući za uči figurativno, kritizirati i vas podsjećati da ste odgovorni za sve ono što radi ili što neće napraviti a dovoljno smo puta u ovome Visokom domu pobrojali što su sve vrlo otvorena pitanja i zahtjevi javnosti da se spasi ugled javnoga servisa. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala i vama. Iduća rasprava Klub zastupnika SDP-a, uvaženi kolega Arsen Bauk. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Iste dileme kao i HNS imali smo mi ali ih nismo riješili na isti način, mi ćemo biti suzdržani oko izbora glavnog ravnatelja HRT-a. Ne sporimo pravo vladajućoj većini da se dogovori oko toga tko će biti glavni ravnatelja, ali sporimo pravo da to napravi na način kakav je napravila danas a to je da de facto do ujutro nismo znali tko je favorit favorit vladajuće većine, da danas na odboru jedan zastupnik drugog po redu kluba bude protiv a da se onda u roku nekoliko sati postigne ta suglasnost, ja bi rekao … dakle nakon nakon sjednice odbora. U medijima je bilo jasno tko zastupa kakve stavove, ko je čiji kandidat, tko je čiji favorit i na kraju je došlo očito jedno treće rješenje koje će po svemu sudeći dobiti potporu većine u Hrvatskom saboru. i način izbora jedna od ilustracija teškog i bremenitog funkcioniranja koalicije jer je danas de facto zadnji ili ili predzadnji radni dan Sabora kad smo ovo mogli izglasati prema rasporedu, naravno moglo se sazvati sjednica i prije toga. Dakle ponovit ću, bit ćemo u raspravi sadržani a gospodinu Bačiću želimo u radu puno sreće i uspjeha. Hvala.

lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, rijetko koja tema u ovom Visokom domu izaziva toliko rasprava, toliko replika, toliko žučnih rasprava, toliko ako bi rekao strasti kao što su to rasprave o HRT-u. Reći Reći će neke kolege da je ovo politička par excellence odluka o izboru ravnatelja HRT-a. To je To je zato što imamo takav zakonski okvir koji je donesen u jedno vrijeme gdje je praktički ukinuta uprava i zakonom je dodijeljena mogućnost da jedan čovjek glavni ravnatelj zapravo nosi sva svjetla pozornice. Koje bi naše razmišljanje ovdje za budućnost trebalo biti? Prije godinu dana je britanski ministar kulture kritizirao otvoreno BBC, kritizirao, otvoreno javno, nikome nije palo na pamet da kaže da se tu radi o političkom pritisku jel ga je kritizirao zbog toga što je tražio racionalizaciju i bolje poslovanje BBC-a. To je naša glavna misao u ovom izboru. Ne trpimo i nećemo trpiti tajne anekse na plaće. To je nedopustivo. Nećemo trpiti nepoštivanje zaključka Hrvatskog sabora koje je spomenuo i uvaženi kolega Beus. Inzistirat ćemo na racionalizaciji cjelokupnog sustava HRT-a, inzistirat ćemo da se stvore financijski i materijalni osnove za smanjenje pretplate posebno za umirovljenike i socijalno ugrožene. Zašto? Zato što želimo dugoročno očuvati javni medijski servis zato što ga želimo pripremiti i prilagoditi, ono što nam može doći na raspravu već slijedeće godine u ovaj Visoki dom. Nitko ovdje ne raspravlja recimo o digital single marketu, o pregovorima koji se vode u EU vezano uz program i racionalizaciju javnih medijskih servisa, o tome da postoji tendencija u Europi da se to tržište liberalizira jel kažu ako mogu slobodno ići mandarine i cipela preko granice EU zašto ne mogu audiovizualni proizvodi, zašto ne može radio difuzija? To se kosi sa slobodama EU. Pripremite se na to kolegice i kolege, doći će vam brzo ta rasprava. Javni medijski servis to mora dočekati spreman. Mi ne mislimo da su rješenja neki ljudi koji su bili ovdje prije isticani, kojima je uzor bio 70. i 80. Nama su uzor ono što dolazi, nama su uzor ono što dolazi. U tom smislu neće biti samo odgovornost glavnog ravnatelja HRT-a, bit će će to odgovornost i nas, i kolega iz vladajuće koalicije ali i vas iz opozicije koji ćete evo na ovaj ili onaj način dati podršku. Čeka nas promjena medijskog zakonodavstva, čeka nas omogućavanje toga da se HRT restrukturira, da bude transparentna, da ima transparentnu vanjsku produkciju, da ima najbolju moguću provedenu javnu nabavu i da se pripremi za novu situaciju koja dolazi u audiovizualnom segmentu u Europi. To neće biti samo odgovornost HRT-a. Znam da će se Znam da će se i u puno slijedećih puta ovdje povesti rasprava o dnevniku, programu, vijestima ali to nije zapravo bit onoga što želimo reći. U tom smislu je iznjedren u vladajućoj koaliciji ovaj prijedlog. I pregovori i konzultacije su trajali dugo upravo zbog toga što smo željeli izaći sa najozbiljnijim rješenjem. Klub HDZ-a će podržati izbor ravnatelja. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege Hrvatska radio televizija Mislim da ćemo izborom gospodina Bačića dobiti osobu koja poznaje taj sustav, koja 32 godine radi u tom sustavu i koja će zadovoljiti zahtjeve i političkih stranaka ali i javnosti. Zahtjeve koje svi sigurno imamo, to je da imamo jedan objektivni javni servis, da imamo kvalitetniji program, da imamo transparentniji način upravljanja bez tajnih aneksa, transparentnu javnu nabavu, da imamo jedno logično upravljanje vanjskom produkcijom koja će ustvari uslijediti i proizvesti niže troškove. Zašto kažem niže troškove i zbog čega je MOST imamo određene dvojbe? Opće je poznato da MOST i naši politički partneri smo postigli politički dogovor da se pretplata za HRT smanji na 65 kuna. To je bio prijepor koji je pred MOST stavljen i nije riješen do danas poslijepodne. S obzirom da smo se oko toga usuglasili i da će do kraja ove godine prema jamstvima gospodina Bačića uskoro nadam se i ravnatelja ta pretplata biti smanjena na 65 kuna. MOST nema više nikakvih razloga da njega ne podrži, a i današnja rasprava oko ovog prijedloga pokazuje još jednu stvar da se na neki način vraća snaga odlučivanja u Hrvatski parlament i mislim da su današnje rasprave koje su se vodile pokazale da tu

S ovim zaključuje raspravu. Prelazimo na glasovanje o raspravljenoj točki. Naglašavam da Hrvatski sabor imenuje glavnog ravnatelja HRT-a većinom glasova svih zastupnika u Hrvatskom saboru na temelju članka 19. Zakona o Hrvatskoj televiziji, 76 glasova. Dajem na glasovanje prijedlog Odluke o imenovanju glavnog ravnatelja HRT-a. Molim uključite se glasujmo. Glasovanje je završeno. Utvrđujem da smo većinom glasova 90 za, 12 suzdržanih i bez glasova protiv donijeli odluku o imenovanju Kazimira Bačića za glavnog ravnatelja HRT-a u tekstu kako je predložio Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da smo većinom glasova 90 za, 12 suzdržanih